da raspravimo. 15. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj – prvo čitanje, P.Z. br. 181, Predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite gospodine zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred vama je vjerojatno jedan od najkraćih zakona u povijesti Hrvatskoga sabora kad se govori o meritumu same stvari. Naime, predlažemo da se u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj promijeni samo jedna riječ odnosno da se ona zamijeni drugim dvjema riječima. O čemu se radi? Radi se o odredbi kojom se definira sjedište hrvatskih županija, pa se u odgovarajućem članku kod naziva županije navodi i grad odnosno naselje u kojemu se nalazi sjedište sjedište dotične županije. Zagrebačka županija jedina je županija u Republici Hrvatskoj čije se sjedište ne nalazi na njenome teritoriju. Koliko je to neodrživa situacija prosudite sami jer upravo je taj element izravno u sukobu i s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. I dok je ovo rješenje, dakle da je sjedište Zagrebačke županije u Zagrebu devedesetih godina i imalo određenih razloga utemeljenih na stvarnom stanju stvari kad je Zagrebačka županija bila praktički sastavljena od dva potpuno odvojena teritorijalna dijela jedan istočni i drugi zapadni bez dakle teritorijalne poveznice, pa kada je kao tehničko kompromisno salomunsko rješenje predloženo da se onda sjedište toj županiji privremeno smjesti u Zagreb, toliko je nakon 1996. godine ovo rješenje postalo besmisleno. Naime, tvrditi da Zagrebačka županija gravitira Gradu Zagrebu kao što je to rekla Vlada u svome šturome i kratkome odgovoru naprosto je ispod razine koja se očekuje od ozbiljne Vlade jer to bi jednako bilo kad bismo rekli da sjedište svih hrvatskih županija treba biti u gradu Zagrebu jer ipso facto sve gravitiraju gradu Zagrebu. To je posljedica jedne bolesne metropolizacije kojoj smo bili svjedoci gotovo dva desetljeća koja nas je koštala, ali tu koncepciju napuštamo. Hrvatska zbog svoje dobrobiti mora odustati od ideje metropolizacije, od ideje centralizacije jer ona u svome korijenu je antinarodna. Ona je protiv interesa razvoja Hrvatske. Zagrebačka županija danas se sastoji od 9 gradova i 25 općina. Najveći grad Zagrebačke županije je Velika Gorica. On je veći dva i pol puta od prvog slijedećeg po veličini grada. Grad Velika Gorica opasava 330 četvornih preko 70 tisuća ljudi a uz tri općine koje gravitiraju Velikoj Gorici to je prostor od 550 kvadratnih kilometara na kojemu živi više od 85 tisuća ljudi što hoće reći više od jedne četvrtine ukupne populacije u županiji. I ne samo to. Velika Gorica je ekonomski najvažniji dio županije ne samo po broju radnih mjesta, po broju obrta, po broju tvrtki koje su registrirane nego između ostaloga i po tome koliko doprinosi financijski upravo funkcioniranju Zagrebačke županije. Gotovo jedna trećina svih prihoda županije alimentira se na području koje gravitira gradu Velikoj Gorici. 37% novo stvorene vrijednosti Zagrebačke županije stvoreno je na području Velike Gorice ali to su tek neki od razloga. Vratimo se meritumu. Temeljna ideja lokalne samouprave je da na što jednostavniji, na što efikasniji i što brži način pruži uslugu građanima. Kako bi to bilo moguće ona mora alocirati svoje službe, svoje servise bliže građanima, ne udaljiti od građana. Ovoga časa u naselju u kojemu se nalazi sjedište naše županije ne živi nijedan jedini žitelj naše županije. Ne samo to nego iz svih dijelova županije iznimno je teško doći na adresu na kojoj je sjedište županije zbog prometa. Kad pogledate kako izgleda Zagrebačka županija meni je žao jer prema našim pravilima kakva jesu ne znamo ni što će sutra biti na dnevnom redu ovoga doma a kamoli što bi bilo danas. Ja sam se kanio pripremiti i donijeti vam kartu Zagrebačke županije. Ova koju imam u ruci svakako je neraspoznatljiva vama iz zadnjih klupa, ali ovo sivo, ovo najsivije to je Zagrebačka županija. Zagrebačka županija na svome teritoriju ima najprometnije prometnice u Republici Hrvatskoj. sve veze koje Zagreb uz ostale gradove, prolaze najvećim dijelom preko područja Zagrebačke županije. I nije točno da su te poveznice samo isključivo poveznice s Gradom Zagrebom. Ne to su poveznice Zagrebačke županije. I kada se govori o autocesti Zagreb-Macelj, kada se govori autocesti koja ide od Bregane, kada se govori o zagrebačkoj zaobilaznici tzv. koja nota bene u više od pola svoje dužine prolazi zapravo područjem Zagrebačke županije, a ne Grada Zagreba, kada se govori o autocesti koja vodi prema Varaždinu, Čakovcu i Mađarskoj granici, kada se govori o autocesti koja prolazi kroz Zagrebačku županiju a ide u pravcu Lipovca. Sve su to prometnice žile kucavice Zagrebačke županije. I kada tome još dodate autoceste u izgradnji, a to je autocesta Zagreb-Velika Gorica-Sisak, kada tome još dodate brzu cestu koja se gradi, a to je poveznica Domovinski most-Velika Gorica koja će izravno skratiti put svima iz Sisačko-moslavačke županije, i kada predočite ovu kartu, onda ćete vidjeti da je sjecište svih tih prometnih pravaca šire zagrebačke zone, upravo u Velikoj Gorici. Netko je rekao, geografski gledano središte Zagrebačke županije je u Zagrebu. To naprosto nije točno. Prije svega to je besmisleni argument, jer po toj logici sjedište je Republike Hrvatske je kod Sanskog Mosta. No, kada biste napravili idealnu kružnicu oko granica Zagrebačke županije, njen centar bi bio upravo u Velikoj Gorici. Mnogo važnije od toga gdje će doista biti samo središte Zagrebačke županije u smislu lociranja grada, je rješenje ovoga temeljnoga principa. Da li možemo efikasno razvijati područnu samoupravu, identitet Zagrebačke županije i njene funkcionalne službe ako je njeno središte negdje drugdje. Pa mnogi se ljudi u Zagrebačkoj županiji zapravo šale na račun županijske vlasti rekavši da je kao Vlada u izbjeglištvu. Nitko ne dolazi od građana Zagrebačke županije u upravu Zagrebačke županije, jer ni ne zna gdje je. Troškovi održavanja ovoga pogona iznimno su veliki, jer se svi poslovni prostori iznajmljuju po iznimno visokim cijenama. Funkcionalno gledano Zagrebačka županija užasno pati zbog toga, jer je sjedište njeno u Gradu Zagrebu, jer je u organizacijskome smislu povezana s Gradom Zagrebom, pa onda to u konsekvenci znači da smo mi jedina županija koja nema svoju policijsku upravu, vjerovali ili ne. Na području Zagrebačke županije na kojoj se nalaze najprometnije prometnice u Republici Hrvatskoj i međunarodna zračna luka, ne postoji nijedna jedina postaja prometne policije. Sisačko-moslavačka susjedna županija ima čak 2 postaje prometne policije. Na području Zagrebačke županije ne postoji nijedno registracijsko područje za motorna vozila. Znate li što je konsekvenca toga? Sva vozila koja se registriraju na području Zagrebačke županije nose ZG i ulaze u prvu zonu rizika kod osiguravajućih društava, jer je Grad Zagreb najrizičnije mjesto obzirom na broj prometnih nesreća i cijena koju plaćamo za osiguranje naših vozila je viša nego u drugim dijelovima Hrvatske, odnosno viša nego što bi nam pripadalo po broju, po količini rizika. Pa zar je doista činjenica da je milijun vozila u Republici Hrvatskoj nosi registarsku pločicu Zagreba, nešto što rješava naše probleme, pa to naprosto nije točno. Mi koji smo iz Velike Gorice, Bistre, Brckovljana, Dugoga Sela, Jaske ne sramimo se reći od kuda smo. Nama nije problem kada dođemo u Zabok ili u Biograd na moru ili u Konavle odakle smo. Ne trebamo se kriti iza Zagreba, jer mi tih provincijskih problema ne trebamo imati. Odraz provincijskoga duha da moramo svi kriti svoju posebnost iza Zagreba je nešto što moramo prevladati. Nadalje, Zagrebačka županija ima izračunatu glavarinu kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja dozvoljava samo 13 mobilnih timova hitne pomoći, za prostor čitave županije. Zašto? Zato jer se obračunavaju, to će doktor Kundić znati bolje od mene, zato jer se obračunavaju glavarine na osnovu tri grada u Zagrebačkoj županiji. Kada bismo obračunali glavarinu na osnovu svih 9 gradova, imali bismo pravo na 43 mobilna tima. Dakle, to je pitanje preživljavanja, pitanje egzistencije. Lakše umrijeti od srca u Velikoj Gorici koja je 12 kilometara od Trga Bana Jelačića, nego u Gospiću ili Iloku. 30 mojih sugrađana koji su svakodnevno na hemodijalizi, ne mogu dobiti pravo da idu u vlastitome gradu u stanicu za hemodijalizu zbog toga jer postojeći kapacitet u Gradu Zagrebu nije ispunjen do kraja. Neka idu u Zagreb. Koji su to troškovi svakodnevnog sanitetskog vozila koje mora voziti 30 ljudi. I tako razgrnite sve, pa ćete vidjeti koje su štete. Mi predlažemo da se sjedište Zagrebačke županije konačno preseli na njen teritorij. Ali ne na način da Velika Gorica bude ta koja će uzeti sve sebi. Ne, mi predlažemo da upravo Zagrebačka županija bude prva županija koja će pokazati kako funkcionalno može u regionalnoj samoupravi funkcionirati decentralizacija. Nema nikakvih razloga da neke službe županijskoga karaktera ne budu smještene u Zelini, u Jastrebarskom, u Samoboru, u Ivanić Gradu, nikakvog razloga. Sjedište župana i županijske skupštine može biti u Velikoj Gorici, kao najvećemu gradu, kao gradu koji ima najbolju prometnu povezanost, kao u gradu koje je moguće organizirati ove službe. Ali neke druge službe poput Županijske uprave za ceste, mogu bez ikakvih problema funkcionirati iz nekog drugog grada. Ima mogućnosti da se pokaže kako to funkcionalno izgleda. Ja ću vam reći samo jedan primjer. Sjedište doma zdravlja Zagrebačke županije ne nalazi se ni u jednom domu zdravlja naše županije, nego se nalazi u Cromosovu tornju u Zagrebu i plaća se 350 tisuća kuna godišnjega najma za njihov prostor. A paralelno s tim, mi moramo sufinancirati iz proračuna jedinica lokalne samouprave sredstva da bismo dobili još koji mobilni tim hitne pomoći više. To nije normalno. Plaćamo ogromne troškove za funkcioniranje naših službi u Gradu Zagrebu plaćamo velike troškove parkinga, dovoza, opterećujemo prometno Grad Zagreb. Sve to možemo izbjeći. Sve to možemo izbjeći. Ovaj naš prijedlog rješava problem nastao 1996. godine kad je Zagrebačka županija teritorijalno zaokružena, oblikovana u svome sadašnjemu sastavu. On ide za time da se ispune razlozi političko pravne naravi koji kažu da svaka županija mora imati sjedište na svome područje, oni funkcionalni da su, da je sjedište dostupno prometnim pravcima i dostupno što većemu broju građana. Nadalje, upravni, da se upravlja sa svoga područja, svojim područjem. Također da se na temelju toga grade vlastite sposobnosti, posebnosti i identitet. Županija zagrebačka jedna je od rijetkih koja razvila robne marke. Mi radimo vrlo pomno na tome. Mi smo jedna od ekonomski najprosperitetnijih županija jer se silno trudimo da gospodarstvo našega kraja podigne ukupnu kvalitetu života svih građana i uspijevamo u tome. Među tri, četiri smo najuspješnije u tom smislu i nisu zanemarivi razlozi da smanjimo troškove funkcioniranja naše uprave. Netko je rekao ovo je predizborna priča Hrvatske narodne strane. Ja vam kažem ovoga časa tko god hoće umjesto HNS-a potpisati ovaj prijedlog, isti čas ćemo se odreći ovoga prijedloga i to nije naše autorstvo. Ovaj prijedlog je star još iz 1992. godine kad se prvi put formirala Zagrebačka županija. Na žalost tada je Gorica ostala izvan nje. '96. kad je ušla ponovno u Zagrebačku županiju, zajedno sa Zaprešićem onda su se stekli uvjeti, međutim sve su stranke govorile o ovome u predizborne svrhe i HDZ, i SDP i HNS, ali što je istina? Nitko nikada od '92. godine do danas nije pokrenuo službenu inicijativu, niti pred poglavarstvom nekoga grada, niti pred županijskom skupštinom Zagrebačke županije, niti pred Hrvatskim saborom koji u konačnici jedini može donijeti ovu odluku, jer se radi o zakonu. Kad smo to ustanovili, dakle da su svi mnogo govorili, ali nitko nije pokrenuo zakonsku inicijativu, sjeli smo i pripremili je. Pozivam vas stoga, sve vas iz županija koje imaju sjedište na svome području, da se sukladno povelji o lokalnoj samoupravi solidarizirate s nama iz Zagrebačke županije, da nam pomognete da i mi budemo kao što ste vi. Da i mi imamo ono što vi imate, i da možemo normalno funkcionirati kao što i vaše županije normalno funkcioniraju. Da i mi imamo one službe koje su na usluzi vašim građanima i da to samo tako shvatite i nikako drugačije. Da nam pomognete da budemo funkcionalni jer jednako kao što mi gravitiramo gradu Zagrebu i grad Zagreb gravitira Zagrebačkoj županiji, svaki dan grad Zagreb pojede 7 tona mrkve proizvedene na našem području, a da ne govorim o svoj drugoj hrani koja je proizvedena upravo na našem području. I to neka bude blagoslov, a ne problem, ali nemojmo problem očuvati tamo gdje ga možemo riješiti. U tome smislu vas molim, kao predstavnik izborne jedinice u koji ulazi dobar dio Zagrebačke županije, razumite ove naše argumente i omogućite da se Zagrebačka županija razvija kao što su se razvijale i vaše, da bude punopravna, da ima svoje institucije, na svome području i da se vrati bliže svojim građanima. Unaprijed vam hvala. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Beus je rekao u svojoj raspravi u ime kluba, je li tako i predlagača, rekao je, ja ću citirati: "Netko je rekao da je Zagreb geografsko središte Zagrebačke županije." Kolega Beus, to nije točno, jer vi ste sada stvarno prvi govorili još o tom prijedlogu vašeg nikog ja nisam čula da je to rekao u ovoj sabornici. To je jedno. A drugo, povezivanje kad ste govorili, povezivanje grada Zagreba i obrnuto Velike Gorice uzajamna suradnja itd.. Naravno uzajamna suradnja iz proračuna Grada Zagreba upravo se sada sklapaju ortački ugovori za kupnju autobusa Velikoj Gorici između Bandića i Picule, pa vas pitam zapitajte vi te ljude. **Šeks, Vladimir

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolegice i kolege. Evo ga ja sam jako inspiriran nastupom gospodina Busa, kolege. Iz iste smo izborne jedinice i osjetio sam jako veliku brigu za Veliku Goricu. Naime, on to dokazuje stalno sa svojim nastupima i to mi je vrlo drago. Međutim, ja si uzimam nekakva prava obzirom da tamo živim 30 godina, nešto malo više od vas, budući da sam i zdravstveni radnik da malo nešto više znam o toj situaciji. Ali prije nego što ću se vratiti na to uvodno, htio bih vam pročitati dio postupka procedure kakva je bila i kako se Hrvatska demokratska zajednica ponašala 2003. godine u odnosu na vaš zahtjev. Znači ovako, Hrvatska demokratska zajednica je 2003. godine službeno poslala prijedlog županu Zagrebačke županije taj isti, a tada je gospodin Jambrač bio podžupan i on je zajedno s ostalima u tadašnjoj koaliciji odlučivao o gradnji zgrade, o tome hoće li se sjedište županije graditi u Velikoj Gorici ili Zagrebu, ali oni su odlučili da se gradi u Zagrebu. HDZ je tada bio protiv uprave Zagrebačke županije na području grada Zagreba. Dalje, vijećnici Hrvatske narodne stranke od kojih je gospodin Jambrač koji sada se silno trudi da Gorica bude središte, bio je najžešći pobornik takve odluke, zajedno sa SDP-om digli su ruke za Zagreb, a prijedlog HDZ-a nije ni stigao do ostalih županijskih vijećnika niti na dnevni red. Sama činjenica da HNS nije prvo uputio zahtjev županiji da obustavi svoju odluku o gradnji uprave Zagrebačke županije u Remetinečkoj koja je još uvijek na snazi, dokazuje upravo vaše bavljenje politikanstvom i prikupljanjem jeftinih političkih bodova. A ako gledamo sad dalje, postoje i druge lokalne jedinice samouprave u Zagrebačkoj županiji. One prirodno gravitiraju prema gradu Zagrebu kao kulturnom, znanstvenom, gospodarskom i prometno središtu. I grad Zagreb i Zagrebačka županija čine prirodnu cjelinu. Prema tome, Zagrebačka županija okružuje grad Zagreb i prirodno je povijesno, prometno i gospodarski vezana za grad Zagreb. Stoga i Vlada Republike Hrvatske ovaj čas ocjenjuje da nema valjanog razloga za promjenu Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj na takav način da se sjedište Zagrebačke županije premjesti u Veliku Goricu. Prema tome, HDZ neće podržati taj prijedlog. A sad nešto drugo. Jedan kolumnista, čuveni kolumnista koji nije inače sklon Hrvatskoj demokratskoj zajednici rekao je, nazvao je svoje rodno mjesto, zove se Zmijavci, veli čuj, jednog novinara, veli daj pogledaj jel bi ja imao kakve šanse za gradonačelnika. Veli on čuj šta se ti vraćaš iz Zagreba u Zmijavce, pa jesi lud. Pa jesi ti lud veli. Prema tome, Velika Gorica ima gospodina gradonačelnika i gospođu predsjednicu gradskog vijeća koji upravljaju na daljinski. Kolumnista je objasnio to je kao da predsjednik Mesić vlada iz Bruxellesa, a gospodin Luka Bebić da vlada iz Tirane. Tako je taj kolumnista koji inače nije sklon, uopće nije sklon, znači može se upravljati na daljinski. Ali to dvoje je povezano strahovito. Ne možete vi, gospon Goran Beus, odvojiti Zagrebačku županiju od vlasti velikogoričke. Ja sam vas prije tri godine na aktualnom satu pitao gospodine dogradonačelniče, kakve šanse imamo za hemodijalizu. Vi ste meni rekli, to je bilo u proljeće, doktore u jesen je tu hemodijaliza. A gdje je zapelo? Zašto niste napravili ništa? Cvilio sam za hitnom pomoći i dokazivao sam ljudima da nekad da imaš i šest kola nije ti dosta, ali bar da imamo dva tima kroz 24 sata. Jedva smo dobili, jedva ste nastavili ono naše izdvajanje za jedan tim, a niste se uspjeli izboriti za treći. Nikako. Dalje. Pa normalno, vi ste dobro rekli, pa normalno da isto bude, dom zdravlja ne može biti, bio je negdje u Ivanić gradu pa je sad u Zagrebu, da je to isto nelogika. I za to se HDZ borio. Međutim mi smo, vi znate da ste vi na vlasti, još uvijek ste na vlasti. U Gorici, govorim o Velikoj Gorici. Ne, oprostite govorim o Velikoj Gorici. … Dalje, vi osobno gospodine Beus, ja bih rekao odlično radite. Vi znate svu našu, ja sam skužio, velikogoričku kulturu. Vi znate kako rade plemenitaši, lovci, vatrogasci, vi to fantastično dobro radite. Možda smo mi tu malo stvar popustili. Vi nama obećavate nešto što je nerealno, što nije uopće moguće ostvariti. Prema tome, ponavljam, Hrvatska demokratska zajednica odnosno Vlada je strahovito u pravu što neće dozvoliti ovaj čas da središte dođe u Veliku Goricu. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod kolege zastupnika koji je rekao da

Dobro. Jeste vi slučajno digli pločicu? Činilo mi se da jeste. Jel mi se dobro učinilo? … /Upadica se ne čuje./… Neka se to pričinjenje i obistini. Izvolite. Evo kao što je kolega Arsen ispravio već djelomično pa eto u tom dijelu ponavljam da gradonačelnik grada Velike Gorice živi i prebiva i boravi u Velikoj Gorici jednako tako kao i gospođa predsjednica gradskog vijeća. Za razliku, kolega dragi i poštovani, recimo primjerice, ima puno manjih mjesta gdje redom i svi su načelnici ili gradonačelnici iz HDZ-a ne žive u tim mjestima. Evo primjerice grad Obrovac. Gradonačelnik ne živi u Obrovcu, ali ne upravlja niti na daljinski jer tamo zaista svako mjesto, neovisno o tome bilo SDP, HDZ, različite koalicije na vlasti, sva su mjesta od '90., naročito nakon oslobođenja napredovala. Ali tamo je zaista Bog rekao laku noć.

Goran (HNS)** Doktore Kundiću, nekoliko ste izrekli stvari koje bi trebalo kao u ime predlagatelja i komentirati. Ja sam shvatio da ste vi govorili u ime kluba HDZ-a, jel tako. Znači, vi ste na klubu HDZ-a raspravljali o tome koliko ja znam o lovcima, plemenitašima i tome. … /Upadica se ne čuje./… I vatrogascima. Pa to je zapravo samo zbog toga što ja kao zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik toga kraja idem na sva ta događanja na koja me se zove jer želim biti s narodom. Vas tamo nisam često viđao. I znadem da ti ljudi se doista zalažu za afirmaciju svoga kraja i svoje županije. Sve ovo što ste rekli i hemodijaliza, upravo se o tome radi. O tome ne odlučuje jedinica lokalne samouprave, o tome može odlučiti samo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ukoliko županija ima argumente i dobro, dobro podupire takve inicijative. ja sam protiv bilo kakvog daljinskog upravljanja bilo koga. Pa upravo o tome se radi, ne želimo da se Zagrebačkom županijom upravlja iz grada Zagreba, iz Vukovarske ulice, iz izbjeglištva kako bi se reklo u šali u našoj županiji. Čega se sramite, dođite kući. Pa tamo nema nikoga od nas, kud ste otišli. Dođite k nama, dođite kući. Jel trebate ići na posao u drugu županiju, a izabrani ste dužnosnici? Pa o tome se i radi. Dajte dite materi, što bi rekli u Dalmaciji. Vratite smisao upravljanja i funkcioniranja Zagrebačke županije na način da bude tamo gdje ona jest, a ne negdje drugdje. Gravitiramo gradu Zagrebu. Pa cijela Hrvatska gravitira gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorska županija gravitira gradu Zagrebu pa nema sjedište u Zagrebu, nego ima u Krapini. Ima još nekih mjesta koja su geografski čak bliža Zagrebu nego neki dijelovi Zagrebačke županije, pa opet nije sjedište njihova područja u Gradu Zagrebu, nije to kriterij. Sva Hrvatska gravitira Gradu Zagrebu i to je ono što nije dobro. Ne smijemo tu ideju metropolizacije i dalje održavati i bojati se svoje posebnosti. Trebamo biti ponosni na nju. Pa smisao, bogatstvo ovoga Sabora je zato što ne dolazimo svi iz istoga grada nego zastupamo ljude iz čitave države. Pa to je smisao postojanja i županijskih skupština, županijskih uprava, da budu reprezenti svih ljudi koji žive na njihovu području i da razumiju svoje područje i da ga se ne stide, da se ponose njime. O tome se radi. Dajte nam da budemo u svojoj županiji sa svojom upravom, da to bude bliže građanima. Ljudi ni ne znaju gdje je naša uprava. I istina je kad se govorilo o upravnoj zgradi pa radi se o poslovnoj zgradi koja nikada neće biti sagrađena zbog imovinsko-pravnih problema. I točno je. I mi u HNS-u smo imali problema sa ovom idejom, jer neki ljudi nisu razumjeli smisao toga. Prije dvije godine mi smo raščistili tu stvar među sobom i rekli ovo je logika stvari. Ovo je interes ljudi, ovo je interes građana i on mora biti ispred interesa stranke. I nije važno koja će stranka stati iza te inicijative, važno je da se ona dogodi. Pa ako ste 2003. tako mislili nemojte molim vas promijeniti mišljenje. Budite i danas za to da sjedište županije bude u županiji. A mi nudimo Veliku Goricu jer ima najbolje kapacitete za to. Ima najbolje prometne veze, ima logiku, ima geografsku poziciju. Zato vas molim nemojte odustati od toga samo zato što je HNS to predložio. Budite i dalje uz tu inicijativu. I neka bude vaša. Nije nikakav problem, ali dajte da taj princip očuva, princip upravljanja regionalnom upravom ne može dolaziti i braniti se ako ne ide sa vlastitoga područja. Pa cijela Istra gravitira Rijeci. Pa nije jučer tako davno bilo da je to bila zajednica općina sa sjedištem u Rijeci. Ali logika stvari je da to bude Istra u Istri i na svome području. Zato vas molim, još jednom dobro razmislite i nemojte se voditi za tim tko je to predložio nego koji je smisao toga, koja je korist od toga svima nama pa i vašemu gradu doktore Kundiću iz kojega dolazite i koji je zapravo šesti po veličini u državi. Pa mene je sramota, 27 gradova u Republici Hrvatskoj manjih od Velike Gorice ima svoju registarsku tablicu a naš grad nema. Mi se krijemo iza tuđe. Osječko-baranjska županija pogledajte koliko ima registarskih područja Đakovo, Osijek, Beli Manastir. Splitsko-dalmatinska Makarska, Imotski, Split. Ima ih i više. Našice u Osječko-baranjskoj četvrta. Pa to je zapravo zajedništvo u različitosti, u posebnosti lokalnoga kraja. Zašto ne bi postojala registarska pločica Ivanić-Grada, Vrbovca, Velike Gorice, Samobora, Jaske. Kome to smeta? Uostalom i ravnatelj policije nam je obećao da će to pokušati riješiti prilikom prve sljedeće promjene pravilnika kojim se to regulira, a nije se mijenjao nota bene od '92. godine. Pa nemojmo se stidjeti svoga kraja i mjesta u kojemu živimo. I to je to. Zato vas molim još jednom dobro razmislite. To što je Vlada odbila ne znači ništa, jer mi odlučujemo. To što je Skupština Zagrebačke županije prekjučer odbila zato jer su tako rekli vijećnici HDZ-a ništa ne znači. Ali ja vas molim još jednom razmislite o svojoj odgovornosti, jer je vi nosite upravo tamo gdje se donosi odluka u Vladi, u ovome Saboru, pa i u samoj Skupštini Zagrebačke županije. Pustite sad ove naše predizborne priče u Velikoj Gorici. Velikom Goricom će vladati ovaj ili onaj i to je manje važno jer ovo je trajna priča. Koja će stranka biti na vlasti u Velikoj Gorici neka odluče građani Velike Gorice, nek se to ne odlučuje u Zagrebu. Ali ovo je nešto drugo. Nek se ne odlučuje u Zagrebu o sudbini Zagrebačke županije. Pa za Boga, to će tek stvorit mogućnost bolje suradnje.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravit ću netočan navod gospodina Beusa koji je rekao, citiram: “Velikom Goricom će vladati ovaj ili onaj.“ Velikom Goricom možda bude netko vladao ako to bude onaj, ali ako bude vladao sadašnji, ako bude obnašao vlast sadašnjeg gradonačelnika on neće vladati nego će služiti građanima i upravljati odgovorno Velikom Goricom. Zahvaljujem. I odmah ste na redu u ime kluba SDP-a sa pripomenom da je 19,00 sati. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. To je možda dobra vijest jer onda nećemo dosta dugo ostati ovdje večeras. Dakle, kolegice i kolege, klub SDP-a će u prvom čitanju podržati ovaj prijedlog zakona. Glasat ćemo tako da ovaj zakon ide u drugo čitanje i da se na neki način ova tema raspravi u drugom čitanju. Zagrebačka županija dakle jedina županija koja nema svoje središte na svom teritoriju. Zagrebačka županija je županija koja nema niti jednu, dakle registarsku oznaku automobila. Svi imaju registarsku oznaku ZG. Naravno ne znači da ako središte Zagrebačke županije bude u Velikoj Gorici da će svi imati oznaku VG. VG. Mogu se i drugi gradovi dobiti svoju registarsku oznaku, ali to na neki način simbolično pokazuje u stvari da je ona u ovome trenutku iako okružuje Grad Zagreb u stvari možemo reći utopljena u Grad Zagreb i na taj simbolični način. Također, Zagrebačka županija podijeljena je u 4 izborne jedinice kao i Grad Zagreb. Prema tome, i tu ona na neki način se tretira županijom drugog reda jer niti jedna druga županija nije podijeljena u četiri izborne jedinice. Sve su ove veće u dvije, a sve su inače unutar jedne izborne jedinice. Također, Zagrebačka županija dakle ima više od 400000 stanovnika. Ima oko 130000 dnevnih migranata i to je jedna velika i gospodarski jaka županija i u svakom slučaju dovoljno sposobna na neki način, kažemo punoljetna da ima središte na svome teritoriju. Naravno, volja je građana gdje bi to središte trebalo biti, a Velika Gorica je dva i pol puta veći grad od bilo kojeg drugog grada u Zagrebačkoj županiji. Argumente koje smo ovdje čuli, oni nisu ni jedini, ni vječni, ni neoborivi i u svakom slučaju, ali imaju svoju težinu, oni imaju svoju težinu jer da je kriterij toga da najveći grad bude središte županije, onda Pazin ne bi bio središte Županije istarske, bila bi Pula. Da je možda kriterij prometna povezanost, čak bi bilo upitno onda da li je Dubrovnik prometno najpovezivanije središte Dubrovačko-neretvanske županije, recimo iz Metkovića i iz Opuzena za doći u Dubrovnik treba ići preko teritorija druge države. Također pitanje je što radi uostalom županijska uprava? Primjerice, Hrvatski sabor je izmijenio nekoliko zakona da bi ovlasti županije prenio na prenio na "velike gradove". Unatoč tome, danas Dubrovnik ne može upravljati svojom lukom jer to radi županija, a za vrijeme Dubrovačke republike prije nekoliko stotina godina, mogao je. Također, spomenuti ću Općinu Bol na Braču koja ne može upravljati svojom plažom iako je zaštitni znak te općine. Prema tome, iako argumenti koje smo čuli od strane gospodina Beusa nisu jedini, vječni i neoborivi, argumente protiv koje smo čuli ne možemo ni nazvati argumentima. Zbog toga ćemo podržati ovaj zakon da Velika Gorica postane, dakle središte Zagrebačke županije. Zahvaljujem.

Bauk, pardon, tvrdi da je Velika Gorica dva i pol puta veća od bilo kojeg drugog grada. Naime, Samobor u ovom trenutku ima oko 43 tisuće stanovnika, znači 2,5 puta više, to je preko 100 tisuća stanovnika, dakle nije, ali ne zamjeram, kolega nije s područja ovog.

Naime, evo slušao sam pozorno kolegu Beusa i razmislio prvi put, drugi put, treći put i nikako se odlučiti da premjestimo sjedište u Veliku Goricu. da je prijedlog bio stvarno pravi prijedlog, onda bi trebala nekakva anketa, intervju ili kako god to nazvali sa svih 9 gradonačelnika, gradonačelnica sa 25 općina pa bi znali da li želi, da li ti gradovi i općine žele promijeniti sjedište ili ne. Ovdje toga nemamo. Umjesto tog čuli smo, odbila je Vlada prijedlog, odbila je županijska skupština prije nekoliko dana prijedlog. Pretpostavljam da bi odbili i svi gradovi i općine također prijedlog, ali to nije važno. Bitno je da sjedište bude u Velikoj Gorici. I danas, evo kolega Beus nudi mrkvu, je li, dok je predlagao i to u tonama čini mi se, puno tona mrkve, dok je netko drugi predlagao taj prijedlog išao je sa batinom naprijed, ali Bože dragi, izbori dolaze pa možemo pričati što hoćemo. ja sam, slažem se, bolesna metropolizacija, provincijalizam itd. od svega nešto ima, ali mi oko Grada Zagreba se ne stidimo što smo nekakva provincija oko Grada Zagreba, a moram kolegi reći isto tako da sam od prvog dana sudjelovao nekako u tom poslu oko stvaranja Zagrebačke županije, da sam od prvog dana također izuzetno dobro surađivao i prošao stotine i stotine kilometara sa prvim županom, da sam 4 godine bio u Poglavarstvu Zagrebačke županije, dakle znam jako dobro cijelu problematiku i znam što ljudi hoće i što ljudi misle. Točno je da je broj zaposlenika u Zagrebačkoj županiji posljednjih 8 godina izuzetno porasao. Ja se sjećam da, evo kad je osnovana Zagrebačka županija bilo je 6 zaposlenih, uključujući župana. Normalno da ne može to funkcionirati tako, da su dobivali i konačno i poslove itd. Danas stvarno tamo više nema mjesta, hodnici vrve od brojnih zaposlenika, u vlasništvu je jedan kat, jedan je u najmu, neki su dislocirani itd. odjeli, ali Bože dragi, dogodilo se to. Također su nas uvjeravali, evo 8 godina da će biti izgradnja, evo kod Savskog mosta, starog Savskog mosta koji je dosta zgodno i dosta blizu svima, ali od tog ništa, čuli smo, imovinsko-pravni, previše previše ima kojekakvih problema da je to moguće nešto tamo napraviti i sad idemo malo razgovarati o sjedištu. Naime, argumenti za sjedište su zato jer Velika Gorica je najveća, Velika Gorica je, ne znam, naj ovo, naj ono, ono, osim što je velika. Mi imao u Svetoj Nedelji Malu Goricu, ajde čisto, ali to ne guram. Naime, treba malo pogledati što se u svijetu događa. Amerika, Njemačka itd. sve zemlje, pa ja mislim da nemaju u svojim najvećim gradovima sjedišta. To jedino bi mi trebali izabrati najveći grad i ajde, idemo sjedište napraviti u Goricu. Dalje, ako govorimo malo o pristupnim cestama, onda treba pitati isto kolegu Beusa što se trudio 8 godina da se ne promijeni na vrijeme prostorni plan, odnosno da se autocesta prema Sisku blokira na sve moguće načine. I on i Zagrebačka županija u kojoj su bili, jasno i HNS tko je bio na vlasti. Dakle, danas bi već imali autocestu pa bi možda argument bio više. Ali evo, ja predlažem recimo, aha Velika Gorica nema zgradu nikakvu. Dakle, treba graditi novu zgradu. Čitam ovdje argumente, bilo bi zgodno jer bi se istovremeno možda gradila zgrada u kojoj bi bilo i poglavarstvo i županija, dakle opet stvorila bi se nekakva gužva, opet ljudi ne bi znali tko je tko i što je što. bojim se neće biti ništa. Zašto na primjer, evo jedan od starih uglednih gradova je Samobor. Iako moram reći da je Jastrebarsko znatno starije od Samobora jer Samobor i Virovitica su bili gradovi čak i prije Zagreba, ali to nije bitno. Ali evo, Samobor ima ogroman prostor. Dobili su područje bivše vojarne. U ovom trenutku čini mi se od se od veleučilišta što su oni htjeli nema ništa, tako da je sva prilika da se recimo preseli tamo. Samobor ima izvanrednu vezu autocestom i mislim da bi brojni gradovi i općine upravo glasovali da bude sjedište tamo. Dakle, problema ko u priči, argumenti su vrlo tanki, Zagrebačka županija užasno pati što je sjedište u Zagrebu, ne znam zašto bi tako jako patila. Što se tiče dijalize i slično, znači ljudi iz Zaprešićkog kraja išli bi na dijalizu u Veliku Goricu, a ne u obližnju bolnicu u Zagrebu, tako da baš ja nisam siguran da su to argumenti. Što se tiče prve pomoći, tu smo svi pomalo podmetnuli leđa i prva pomoć sigurno dobro funkcionira. Mislim da ovaj prijedlog ne bi trebalo prihvatiti bar ne prije dok se većina gradova i općina ne izjasni za taj prijedlog a mi ovdje raditi protiv nečije volje stvarno nema smisla. Hvala.

Jedan od argumenata koje je moj kolega Markovinović spomenuo je problem da vlast koja je bila u županiji ili vlast koja je u Gorici je kriva što nema auto-puta, pa je kriva što nema ovoga ili onoga, pa je to jedan od argumenata zašto ne treba Zagrebačkoj županiji osigurati sjedište na teritoriju Zagrebačke županije. Mislim da politički kriteriji obnašanja vlasti nikako ne mogu biti kriterij za odabir lokacije, mjesta, sjedišta neke županije. I također, možemo mi politički se nadmudrivati da je hrvatska vlast htjela izgraditi auto-cestu za Sisak ona bi se izgradila. ona bi se izgradila. Prema tome, nikakva vam tijela lokalne samouprave pa ni tijela u lokalnoj samoupravi Gorica ne mogu biti odgovorni što auto-cesta nije izgrađena. Možemo mi nadmudrivati se, nadvikivati se ali jednostavno shvatite, teret odgovornosti uvijek nosi onaj tko i je odgovoran za izgradnju auto-cesta a to je ipak hrvatska Vlada. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo moram reći uvaženom kolegi Liniću da nisam spominjao uopće tko je na vlasti gdje ni u kojem gradu jer Zagrebačka županija je velika pa ima, ali sam spominjao tko je zaslužan da se otegnula prilično izgradnja auto-ceste jer sam bio i na ministarstvu, tražili smo, gledali smo. Dakle, država treba biti legalist a da bi bila legalist mora dobiti i građevinsku dozvolu. Da bi dobila građevinsku dozvolu auto-cesta se mora uklopiti u prostorne planove i Velike Gorice i Zagrebačke županije a razlog možda je taj što nisu odredili lokacije za smetlišta i slične stvari tamo ali namjerno se odugovlačilo s nečim što je poslije išlo vrlo brzo. Onog trenutka kad je Zagrebačka županija odredila gdje će biti lokacija za to i to došla je i dozvola. Znači, moglo se puno prije ali nije jer se igralo sa plastičnim bagerićima i slično. Bože dragi, svaka vlast ima svoje veselje. Jedanput je jedan došao meni kada sam bio odvjetnik podnijeti tužbu za uvredu da ga je jedan uvrijedio. Ja kažem a šta ti je rekao. Rekao mi je ti si legalist. Ja kažem to je uvreda je li. Završni osvrt gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Volio bih da smo imali prilike čuti mnogo više argumenata a malo manje političkih ocjena, malo manje ovog dosoljavanja političkoga tipa. Ako je činjenica da kasni gradnja auto-ceste Zagreb-Velika Gorica-Sisak onda je nama to svima na štetu i vjerujte da najviše štete od toga imaju građani Zagrebačke županije, građani Velike Gorice i svi oni kroz čiji će kraj taj auto-cesta proći. Auto-cesta jako kasni. Nekoliko puta su mijenjani izvedbeni planovi. Posljednji put je to napravljeno prilikom donošenja zadnjega proračuna ne tako davno kad su svi rokovi ponovno pomaknuti za šest Međutim, gospodine Markovinoviću i gospođo Roksandić jedna je istina koju ne možete zato jer ste malo dovikivali iz klupe, ne možete je pobiti. Auto-cesta Zagreb-Velika Gorica-Sisak gradi se i to samo na području grada Velike Gorice. Ne ni na području grada Zagreba, ne ni na području Sisačko-moslavačke županije, samo isključivo na području moga grada. A to dovoljno govori. Nadalje, žao mi je što nismo ukrstili argumente ako kažete da ovi nisu dobri. Što niste ponudili bolje? Što niste definirali ekonomske kriterije, gospodarske podatke koji će govoriti nešto drugo, što niste dokazali da prometno ova ideja ne stoji, da funkcionalno ne stoji, da u narodnosnom smislu ne stoji, da nije sukladna Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi. Ništa od toga nismo čuli. Ali što smo čuli? Da je Hrvatska demokratska zajednica sve do nedavno ozbiljno zastupala tezu da treba preseliti sjedište Zagrebačke županije iz grada Zagreba u Veliku Goricu ali da je nedavno od toga odustala vjerojatno zbog toga što je sada prvi put došla u poziciju da se suoči s činjenicom da se ovdje odlučuje a ne na predizbornim skupovima, ne po društvenim domovima, ne na stranačkim sastancima. Ovdje se odlučuje. Ovo je jedino mjesto na kojemu se u Republici Hrvatskoj donose zakoni. E sad, kad smo tu, kad smo se našli na megdanu pa da vidimo tko će za, tko će protiv. Hvala vam lijepo što ste rekli da ste protiv. Sad smo konačno razriješili tu enigmu, jeste li mislili istinu odnosno jeste li mislili ono što ste govorili do sada ili mislite ovo što sada govorite. Čisto sumnjam da sad niste iskreni i da bi sami sebe zavaravali i da bi glasovali za ovaj prijedlog ako to tako i ne mislite. Prema tome, hvala vam lijepo na iskrenosti, ja to cijenim. Mislite da nismo spremni kao županija, da nismo zreli kao županija, da nismo zaslužili kao županija. Podcjenjujete kapacitete, potrebe, mogućnosti. To nije dobro. Nije dobro. I od toga moja stranka može imati koji jeftini politički bod ali građani moje županije mogu imati samo štete a to me više brine. Svatko od nas ima pravo zastupati političku opciju kojoj pripada njegova stranka, to uopće nije sporno, to je naša dužnost, na toj platformi su nas izabrali da ovdje dođemo. Ali moramo se držati neke stvari koje su iznad stranačkih interesa i koliko smo to u stanju to će manje biti strančarski, prigodničarski, privremeni a više ćemo biti okrenuti onome što se zove interes naše djece. Naravno da nitko iz Zaprešića ne treba ići na dijalizu u Veliku Goricu. Pa to bi bilo suludo reći. Ali ne treba nitko iz Zaprešića ići u Zagreb ako to može kući napraviti, ako je to ekonomski isplativo, logično, opravdano i zdravstveno prihvatljivo. Jednako tako i za Goricu, jednako tako i za Ivanić-Grad. O tome se radi da služba bude bliska građanima, da bude fizički blizu. Raščistili smo nedoumice vama na dušu. Većina parlamentarna donijeti će odluku, nitko drugi. Ja vas još jednom pozivam razmislite dobro. Hvala lijepo. kolege Beusa da se cesta samo gradi na području Zagrebačke županije ili njegove županije kako je rekao. Ona se gradi na području Sisačko-moslavačke županije. 7. travnja će kolega Beus završiti natječaj raspisan za posljednju dionicu, čekajte malo za posljednju dionicu autoceste Sisak-Zagreb. Na žalost, zaista zbog svega onoga što se događalo oko Velike Gorice cesta kasni, ali zaista zbog događanja. 60% zemljišta je otkupljeno u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji za 20 milijuna kuna gradnja, fizički gradnja ceste, ali cesta mora imati projekt, cesta mora imati otkupljeno zemljište. Dakle, cesta se gradi i ona je stvarnost. Meni je zaista žao, a vjerujem i vama sada, što je 2000. godine ta cesta skinuta iz programa gradnje, a ipak u ovom mandatu ove Vlade, ona je stvarnost. Provezite se do Siska, u Buševcu koji pripada Velikogoričkoj, ona je već na izlasku državne autoceste. I ja vam vjerujem da ćete zajedno pozivam vas, za mjesec dana u Grad Sisak, otvoriti novo gradilište autoceste i da ćemo ju spojiti do kraja iduće godine s Lekenikom i završiti tu autocestu u mandatu ove Vlade. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo, moram reagirati kolega netočno tvrdi, a nismo vidjeli nijedan argument, a on kakti iznio sve moguće argumente. To je jedno. Mislim da smo čitav niz stvari rekli evo i kolega i ja koji idu u prilog ovom da prijedlog nije dobar. Drugo, opet ispada da se mi predomišljamo. Naime, mene nitko moram reći nije pitao ni prvi put, jel'. kako vjerovat predlagaču, ako je do neki dan bio protiv toga da sjedište bude u Velikoj Gorici, a sada je za. Hvala. Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti i nakon toga sa Prijedlogom Zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. godini. Nadam se u 13,00 sati je glasovanje.

Hvala.